sazivu.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 210 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva

ukupno - 211, za - 210, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju u periodu od maja 2019. do juna 2021.

ukupno - 211, za - 210, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. godine do 15. juna 2021. godine.Poštovane dame i gospodo, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje obe tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, želim samo da vas podsetim, pre nego što zaključim sednicu, da nastavljamo sutra sa radom, sa novom sednicom koja ima šest tačaka dnevnog reda, a sutra ćemo raspraviti Predlog zakona o studentskom organizovanju i zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Zaključujem